на Закона за защита на растенията, № 002-01-20, внесен от Министерския съвет на 12 юни 2020 г. Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 17 юни 2020 г., на което обсъди цитирания законопроект. В работата на Комисията участие взеха: от Министерството на земеделието, храните и горите – доцент доктор Янко Иванов – заместник-министър…(Шум и реплики.) Николай Роснев – заместник-изпълнителен директор, и експерти. Законопроектът с мотивите към него беше представен от заместник-министър Иванов, който обясни, че Законопроектът осигурява синхронизиране на националното законодателство с европейските изисквания, свързани с прилагането на защитни мерки срещу вредителите по растенията, с официалния контрол и другите официални дейности, както и с необходимостта от въвеждане на хармонизирани показатели на риска. тази връзка в обхвата на Закона са включени мерките по прилагане на Регламент (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки мерки срещу вредителите по растенията, специалните правила за официалния контрол на растения, растителни продукти и други обекти и за действията, предприемани от компетентните органи във връзка здравето на растенията, както и специалните правила за официалния контрол и за действията, предприемани от компетентните органи във връзка с продуктите за растителна защита. Прецизирани са функциите на Българската агенция по безопасност на храните, свързани с официалния контрол и воденето на публичните регистри, които Агенцията поддържа на интернет страницата си. Създава се публичен национален електронен регистър на семената, третирани с продукти за растителна защита, които могат да бъдат търгувани и употребявани на територията на страната, като същевременно отпада регистърът на продуктите продуктите за растителна защита с издадено разрешение за пускане на пазара и употреба под формата на готов разтвор. Предвидено е контролът по отношение на продукти за растителна защита, активни вещества, адюванти, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати да продължи да се осъществява от инспекторите по растителна защита, докато по отношение на растенията, растителните продукти и другите обекти контролът ще бъде осъществяван от официални фитосанитарни инспектори. Съответно са регламентирани техните компетенции. Прецизират се текстове, свързани с действията на контролния орган при установяване на несъответствие с нормативните изисквания. В редица случаи е предвидено, че обжалването на даден акт няма да спира изпълнението на предприетите от компетентния орган мерки за отстраняване или ограничаване на рискове за здравето на човека, животните, растенията и околната среда. фитосанитарния контрол са въведени критерии за категоризация на вредителите, като освен карантинните, обект на официален контрол ще бъдат и регулираните некарантинни вредители. Освен това се въвеждат мерки за определяне и управление на фитосанитарните рискове; ограничения за въвеждане на високорискови растения и растителни продукти; правила за движението на дървен опаковъчен опаковъчен материал; изисквания по отношение на транспортните средства, техниката, пощенските и куриерските пратки, съдържащи растения и растителни продукти. Прецизирани са разпоредбите, свързани с издаването на растителни паспорти, и изискванията към професионалните оператори, подали заявление за получаване на разрешение да издават растителни паспорти. Определени са мерките при опасност от новоустановени рискове от вредители или други фитосанитарни рискове, които ще се прилагат до определяне характеристиките на тези вредители и до изготвяне на пълна оценка на риска. Мерките ще се прилагат в определени за целта карантинни пунктове и съоръжения за задържане, като надзорът и освобождаването на растенията ще става при определени условия. Вменено е задължение на Българската агенция по безопасност на храните да изготвя планове за действия срещу приоритетни вредители. Прецизирани са текстовете, свързани с условията и реда за осъществяване на официален фитосанитарен контрол на територията на страната при внос и транзитно преминаване, при износ и реекспорт, включително на граничните контролни пунктове и на контролни пунктове, различни от тях. Дава се възможност за делегиране на определени дейности при издаване на официални сертификати и други официални удостоверения, свързани с продуктите за растителна защита на други лица. Отпада разрешителният режим за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита за растителна защита под формата на готов разтвор. Обезсилен сертификат за право на използване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба ще се подновява след изтичането на срока, за който е обезсилен, и след преминаване на обучение. които произвеждат растения и растителни продукти, ще следва да водят записи за проведените растителнозащитни мероприятия, с цел осигуряване на проследимост при извършване на официалния контрол върху употребата на продукти за растителна защита. Предвидено е с Националния план за действие за устойчива употреба на пестициди да се въведат хармонизирани показатели за риска въз основа на данните за количествата количествата активни вещества, пуснати на пазара в продукти за растителна защита. Специфичните мерки за опазване на повърхностните и подземните води и на питейната вода от въздействието на пестициди, включени в плана, ще следва да насърчават използването на пестициди с нисък риск и във възможно най-ниските разрешени дози. Въведени са нови и са оптимизирани съществуващите административнонаказателни разпоредби за констатирани нарушения. Прецизирани са легалните дефиниции на използваните понятия. последвалата дискусия от парламентарната група на „БСП за България“ заявиха, че ще подкрепят Законопроекта, предвид необходимостта от синхронизиране на разпоредбите на Закона с европейските изисквания, но поставиха редица въпроси. В отговор беше обяснено, че регистърът на заявените за разрешаване продукти за растителна защита отпада, но остава да функционира регистърът на вече разрешените за използване на територията на страната продукти. Стана ясно също, че не може да има взаимно признаване на продукти за растителна защита, и всяка държава – членка на Европейския съюз, следва да проведе собствена процедура по признаване. По отношение на силно завишените санкции беше обяснено, че целта е тези санкции да имат възпиращ ефект, особено по отношение на вноса и използването на неразрешени продукти за растителна защита. На въпрос от парламентарната група на „Обединени патриоти“ Българската агенция по безопасност на храните обясниха, че всички растения и растителни продукти ще следва да са придружени от растителен паспорт, като изключение ще се прави единствено за растенията, предназначени за краен потребител. В отговор на поставен въпрос от парламентарната група на „Движение за права и свободи“ беше разяснено, че освен изискването всички растения и растителни продукти, предназначени за засаждане, да бъдат придружени от растителен паспорт, другата важна промяна е, че регистрираните некарантинни вредители по семената и посадъчния материал също стават част от растително-здравния режим.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 ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Стоянова. Колеги, това е тишината в пленарната зала, която осигурява нормални условия за работа. Заповядайте, госпожо Зидарова. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! „ДОКЛАД относно първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, № 002-01-20, внесен от Министерския съвет на 12 юни 2020 г. На свое заседание, проведено на 18 юни 2020 г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, № 002 01-20, внесен от Министерския съвет на 12 юни 2020 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на земеделието, храните и горите Янко Иванов – заместник-министър, Николай Роснев – заместник изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните, Любина Донкова – началник отдел в Българската агенция по безопасност на храните, Мария Томалиева – главен експерт в Българската агенция по безопасност на храните, Бойка Самарджиева – юрисконсулт в Българската агенция по безопасност на храните; от Министерството на околната среда и водите присъства Николай Цветков – държавен експерт в дирекция „Национална служба за защита на природата“. От името на вносителите Законопроектът и мотивите към него бяха представени от заместник-министъра на земеделието, храните и горите – Янко Иванов. Внесеният законопроект има за цел прилагането на Регламент (ЕС) 2016/2031 от 14 декември 2019 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, с който се установява нов растителноздравен режим в Европейския съюз, насочен към превенцията и Регламент (ЕС) 2017/625, с който с който се организира официалният контрол по цялата агрохранителна верига. Освен това се транспонира Директива (ЕС) 2019/782 на Комисията от 15 май

на установяването на хармонизирани показатели за риска, разписани в Приложение № IV към Директива 2019/782. Те са необходими, за да се измерва напредъкът при постигането на целите на Европейския съюз, свързани с устойчивата употреба на пестициди и насърчаване на разработването и въвеждането на интегрирано управление на вредителите и на алтернативни подходи или методи. Освен пълното прилагане на национално ниво на защитните мерки съгласно европейските регламенти общите цели на Законопроекта са свързани с въвеждането на инструменти и правила за осъществяване на фитосанитарен контрол и други официални дейности, за движението на регулирани некарантинни вредители, за комуникацията с операторите и обществеността, за административнонаказателните разпоредби и санкции, за сертифицирането за право на използване на продукти за растителна защита, както и за земеделските стопани, които произвеждат растения и растителни продукти. Министерството на околната среда и водите изказа становище, че подкрепя Законопроекта. След дискусията и проведеното гласуване Комисията по околната среда и водите с 13 гласа „за“, „против“ и „въздържал се“ подкрепи Законопроекта и изрази следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, №

Колеги, откривам разискванията – имате думата за изказвания.

То е такова, защото, когато се предлагат текстове под благовидния предлог, че правим синхронизация с европейското законодателство, всичко минава безмълвно, с гласуване, със синхронизация, със задълженията и отговорностите, които ни вменяват тези регламенти и директиви, а на заден план остава българският национален интерес. Много добре е известно, както беше изразено в Доклада, че тези промени в Закона за защита на растенията касаят Директива и Регламент относно по-меки препарати, дози, норми, паспорти на растения и така насетне. На нас трябва да ни светне лампа и тези които са предложили текстовете, би следвало да помислят как в този Закон за защита на растенията да защитим и българския национален интерес. Ще Ви дам няколко примера, които може би излизат извън рамката на разглеждания обхват в Закона, но са примери, които показват колко са накърнени интересите на българските земеделци и тотално е накърнен националният интерес. Нека да си припомним какво се случи в 2017 г., когато в страната пламна поредната вълна от птичи грип и как тя беше внесена в България. Беше внесена в България с едни пренесени патици от Унгария, придружени с тъй наречените ветеринарномедицински паспорт и ветеринарномедицинско свидетелство.

взривиха цялата територия на страната – бяха унищожени птици и нанесени огромни загуби за българската икономика. С това, което беше завоювала като пазари на месо от патици и дроб, веднага се преместихме от второ на осмо място само заради това, че съответните животни имаха така наречения паспорт. Нека си припомним и друго. В залата има земеделци, които винаги купуват вносни семена, които са придружени със съответните документи за произход и качество – пак написани хартийки някъде си. Когато се установи, че в тези семена има болести, зарази или чужди семена, за които, ако е български производител, ще бъдат незабавно унищожени, но влезли от Европейския съюз под благовидния предлог, че там всичко е наред, мога да Ви убедя, колеги, че не всичко е наред – получаваме в нашата страна и сеем по българските полета семена с неясен произход, семена, които са заразени, семена, които напълниха българските ниви с див овес. Само за сведение ще Ви дам, че по български норми само едно зрънце див овес в една партида от семенен материал води до унищожаване на цялата партида, в България, взривиха цялата Североизточна част на страната и заразиха масово българските полета с този плевел, който беше тотално непознат за Северна България. Именно затова гласувахме „въздържал се“ – за да можем да светнем лампа на вносителите и да се намери начин и форма за защита на българските интереси. Защото не защитавайки ги и отваряйки границите за безконтролно влизане на всичко и на всяка цена, защото е придружено с хартийката – сертификат, която е проследимост по пътя, това не означава нищо, защото по българските полета не сеем хартийки, а сеем това, което получаваме. Ще завърша с прословутата пратка от пилешко месо от Полша, която също беше с документи, но много добре знаете с какво беше заразена – тя също имаше ветеринарномедицински свидетелства.

Закривам разискванията. Моля, квесторите да поканят колегите народни представители в залата. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, № 002-01-20, внесен от Министерския съвет на 12 юни 2020 г. Моля, режим на гласуване

Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, извън избраните членове съгласно § 41 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение

извън избраните членове съгласно § 41 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 17 от 2015 г., доп., бр. 48 от 2015 г.), представяне и публично оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание На свое редовно заседание, проведено на 13 февруари 2020 г., Комисията по енергетика обсъди и гласува Процедурни правила за провеждане на публична процедура по чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за избор на членове извън избраните съгласно § 41

Във връзка с чл. 11, ал. 2 и 5 от Закона за енергетиката и съгласно § 41 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката енергетиката (обн., ДВ, бр. 17 от 2015 г., доп., бр. 48 от 2015 г.) Народното събрание трябва да избере председател, двама членове със стаж в областта на енергетиката, един член със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията и един член – икономист, на Комисията за енергийно и водно регулиране: След приключване на дискусията и въз основа на проведеното гласуване Комисията по енергетика с 13 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния Проект на решение: Проект! РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, извън

представяне, публично оповестяване на документите и изслушване в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1

Приема Процедурни правила за условията и реда за предлагане на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, извън избраните членове съгласно § 41 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., (обн., ДВ, бр. 17 от 2015 г., доп., бр. 48 от 2015 г.), представяне, публично оповестяване на документите и изслушване в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание. I. Предлагане на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране и представяне на документите им. 1. Предложения за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, двама членове със стаж в областта на енергетиката, член със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията и един член – икономист, се правят от народни представители или от парламентарни групи. Предложенията се внасят в писмена форма до Комисията по енергетика чрез председателя на Народното събрание в 7-дневен срок от приемането на тези правила. В предложенията за председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране се съдържат писмени мотиви, с които се аргументира добрата професионална репутация на съответния кандидат. Към предложението се прилагат: а) писмено съгласие на кандидата да бъде предложен за длъжността по образец – приложение № 1 към решението; б) декларация по чл. 12, ал. 1 от Закона за енергетиката, че кандидатът е дееспособен български гражданин – приложение № 2 към решението; в)

д) заверено от кандидата копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“; е) документи, удостоверяващи, че кандидатът, предложен за: аа) председател

член със стаж в областта на енергетиката отговаря на изискването за професионален стаж по чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а“ във връзка с § 1, т. 59 от Закона за енергетиката; вв) член със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията отговаря на изискването за професионален стаж по чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „б“ във връзка с § 1, т. 59а от Закона за енергетиката; гг) член – икономист, отговаря на изискването за професионален стаж по чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „г“ от Закона за енергетиката. 3. Обстоятелствата по чл. 12, ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката се установяват служебно от администрацията на Народно събрание. събрание. II. Публично оповестяване на документите. 1. Предложенията заедно с приложените към тях документи се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание незабавно, но не по-късно от 5 дни преди изслушването. 2. Публикуването на предложенията и документите се извършва при спазване на Закона за защита на личните данни. 3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации не по-късно от три дни преди изслушването на кандидатите може да представят на Комисията по енергетика становища за предложените кандидати, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени. 4. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по енергетика въпроси към кандидатите, които да им бъдат поставени. 5. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. 6. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: град София, площад „Княз Александър I“ № 1,

при спазване на Закона за защита на личните данни и на Закона за защита на класифицираната информация. III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 1. Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по енергетика.

Преди да изслуша предложените кандидати Комисията по енергетика проверява представените документи и дали кандидатът отговаря на съответните изисквания за заемане на длъжността, за която е предложен. 2. Изслушването на допуснатите допуснатите кандидати се провежда в открито заседание на Комисията по енергетика, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. 3. Кандидатите се представят от вносителите на предложенията по азбучен ред на собствените имена на кандидатите до две минути на кандидат. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата. 4. Лично представяне на кандидатите и на тяхната концепция за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране като регулаторен орган с оглед длъжността, за която са предложени – до 10 минути на кандидат. 5. Комисията по енергетика провежда разисквания по направените предложения. Народните представители поставят поотделно своите въпроси към кандидатите за председател и към кандидатите за членове по азбучен ред на собствените имена на кандидатите – до две минути на народен представител. След изчерпване на зададените въпроси към всеки кандидат от всички народни представители той отговаря – до 10 минути. 6. Председателят на Комисията по енергетика в резюме представя становищата и задава въпросите на лицата по чл. 93, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на които не е получен отговор – до две минути всяко. 7. Отговор на кандидата по представените становища и поставените въпроси – до 5 минути. 8. Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така и от съответния компетентен орган. 9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. 10. Комисията изготвя по смисъла на чл. 93, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание доклад от изслушването на кандидатите, към който се прилага списък на кандидатите, участвали в изслушването, подреден по азбучен ред на собствените им имена, и го внася в Народното събрание. Към доклада се прилага проект на решение за избор на всеки кандидат за съответната длъжност в Комисията за енергийно и водно регулиране. 11. Отказът на кандидат от участие в изслушването или неговото оттегляне от вносителя не спира процедурата по отношение на другите кандидати за съответната длъжност.

Народното събрание изслушва доклада на Комисията по енергетика. 3. Всеки кандидат се представя от вносителя – до две минути. 4. Провеждат се разисквания по кандидатурите по реда на Правилника за организацията и Народното събрание избира поотделно председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране, двама членове със стаж в областта на енергетиката, един член със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията и един член – икономист. 6.

За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати за една длъжност са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“. 8. Когато никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“. 9. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор. 10. Когато някой от кандидатите се откаже от участие в избора преди гласуване на кандидатурата му от Народното събрание, и той е единствен кандидат за длъжността, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор за тази длъжност. 11. Ако няма кандидат за някоя от длъжностите, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор за тази длъжност. VI. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, и на промяна в декларираните обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 1. След приключване на процедурата за избор по реда на Раздел V избраният председател и четирима членове в Комисията за енергийно и водно регулиране подават декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 12, ал. 2 и 3 от Закона за енергетиката по образец съгласно приложение № 4 към решението. 2. При промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1 председателят членове в Комисията за енергийно и водно регулиране подават декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по образец съгласно приложение № 5 към решението.“

Колеги, откривам разискванията. Заповядайте, господин Ерменков, за изказване. ТАСКО Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Така прочетените правила преди направената редакционна поправка от докладчика бяха гарантирано приети от парламентарната група на „БСП за България“. Сега аз имам няколко въпроса. Не ги приемайте като заяждане, но ми е интересно в ситуацията, в която сме попаднали, как ще действаме. В момента приемаме Правила за избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране в условията на действащ Закон. Завчера, в навечерието на конкурса, направихме промяна в Закона – намалихме изискуемия се стаж, няма да влизам в подробности защо го направихме, дали е заради някой, или защото трябва да бъдат по-млади, това е тема, която в момента не е тема на Правилата.

Едновременно с това поставяме и едни други така интересни положения – подаването на документи всъщност не е 14 дни, ако трябва да бъдем точни, ако броим, че са точно 14 дни, това означава, че половината, грубо казано, от това време ще подаваме документите с изисквания по стария закон, а след това ще ги подаваме документите с изисквания по новия закон!? Реално погледнато в момента приемаме едни Правила, в които по-скоро би трябвало да бъде записано, че срокът за подаване на документи е пет дни след обнародването на Закона, за да може наистина да го няма този хаос. Разбирате ме какво искам да кажа. Въпросът е чисто юридически, не го казвам, за да се заяждам, но искам да си го изясним, за да знаем какво правим. Иначе изпадаме в едно положение, че ако, казвам ако, по някакви причини в 14-дневен срок този закон не бъде публикуван в „Държавен вестник“ защо вземахме решение завчера и променяхме Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката? Пак казвам, дайте да премислим още един път за срока за тези документи. Дали не е по-добре да го вържем с публикуването в „Държавен вестник“, вместо да слагаме календарни дни. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ви направя реплика, господин Ерменков, така че, ако искате, може да вземете отношение към моите думи. Аз не съм юрист, разбира се, но изследвах въпроса даже с Правната

важи в момента за действащия закон. Ако бъде обнародван новият, от този момент важат новите поправки. Всъщност, ако президентът върне Закона по някаква причина, то в този случай ще избираме по старите. Това показва, че ние общо взето не сме се спрели на конкретен кандидат, но наистина има конкретни кандидати, които искаме да разгледаме и които влизат в новите поправки, но в крайна сметка, каквото се получи. Важното е да има повече кандидати, повече прозрачност и да може да разгледаме техните биографии, професионален стаж и стаж и тяхната визия как виждат да функционира Комисията за енергийно и водно регулиране. Така че аз не виждам пречка да важат и двата срока в този 14-дневен срок, но в крайна сметка, каквото се получи. Важното е, че ще има кандидати, които да отговарят на всички тези условия. Мисля, че не е толкова голям проблемът. Благодаря, господин Николов. Втора реплика? Не виждам. Господин Ерменков, заповядайте за дуплика. Пак казвам, не оспорвам нещо, което сме приели в парламента. Дали сме били съгласни с него или не, е отделна работа, но вече това е факт в правното пространство и съществува като условия, по които трябва да се избират четирима членове и председател на Комисията за енергийно и водно регулиране. Пак питам: не е ли по-добре вместо да слагаме междинен срок, да направим редакционната поправка – да бъде еди-колко си дни след обнародването на Закона? Питам го, защото това означава, че по този начин точно и ясно поставяме, че ще бъде по новите правила, няма да има проблеми, няма да има никакви изменения. В крайна сметка до този момент имаме Комисия за енергийно и водно регулиране, която действа, и не виждам защо и какво ще попречи едно такова уточняване, с което ще избегнем възможността за двояко тълкуване на правилата. Това исках да кажа, нищо друго.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, критериите, които са представени от Комисията по енергетика, не са нещо по-различно от това, което е било и досега. Мисля, че с тези критерии избрахме досега няколко пъти Комисията по енергийно и водно регулиране

Ако този закон пък никога не бъде регистриран в „Държавен вестник“, това означава, че ние заради пандемията изчакахме два месеца, представете си още три месеца минава време и не излиза в „Държавен вестник“, ние ще чакаме да работи тази Комисия ли? Ами ще си вървим по законовите правила,

Не виждам. Други изказвания, колеги? Не виждам. Закривам разискванията. Моля колегите да влязат в залата – предстои гласуване. Първо, ще подложа на гласуване редакционната поправка, която направи господин Николов в І.1. срокът от 7-дневен да стане 14-дневен. Моля, гласувайте.